Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predsjednica Vijeća za poštanske usluge Terezija Benčić ne kani dodatno obrazlagati prijedlog. Izvjestitelj Odbora. Nema nakane. Otvaram raspravu. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Zaključujem raspravu. Idemo na sljedeću